Najlepša hvala. Mogoče za uvod, ker se pogovarjamo o vrednotah slovenstva in je to tudi vrednota, spoštovanje našega jezika. V slovenščini si žensk ne prisvajamo in ne rečemo kolegica Paškova, ampak rečemo kolegica Pašek. Po izčrpnem faktografskem pregledu zgodovine kolegice Šetinc Pašek v bistvu ni več veliko dodati, pa vendarle, bom kratka. kratka. Glede na aktualne razmere in precej resnične, popolnoma druge težave naših državljanov ne zaznavam takšne krize vrednot kot opozicija. Ker se vrednote osamosvojitve v resnici krepijo že tako dolgo, kot obstaja naša država. Že 30 let stroka konstantno skrbi in nadgrajuje muzejske zbirke, organizira številne dogodke ob obletnicah nastanka Republike Slovenije. Ministrstvo finančno podpira delovanje društev in zvez v javnem interesu, ki tudi izvajajo predavanja in delavnice po šolah. Muzej na temo osamosvojitve v resnici že ves čas obstaja. Pred vašo vlado je obstajal pod imenom Muzej novejše zgodovine, sedaj pa obstaja pod imenom Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije. Muzej, ki ste ga poimenovali Muzej slovenske osamosvojitve, je bil že od samega začetka obsojen na propad. Zakaj? Zaradi neresnega pristopa k ustanovitvi in zaradi neobstoječih pogojev za obstoj muzeja, kot sta prostor in zbirka. Ta ponesrečeni muzej, ki je bil v posmeh vsem, ki so se borili za našo neodvisnost zunaj na terenu, in ne v kleti Cankarjevega doma, je s svojo neresno polovičarsko zbirko odvzel prostore Arhiva Republike Slovenije. Če kdo ne ve, v Arhivu Republike Slovenije se hranijo kilometri gradiva, ki popisuje obstoj Slovencev, in med tem gradivom so tudi zapisi vseh neumnosti, izgovorjenih v Državnem zboru. Da prihranimo kak meter gradiva v arhivu, predlagam, da počasi zaključimo to razpravo, saj bomo imeli v arhivu zaradi učnih uric zgodovine na nedavni interpelaciji že obširno zbirko pričevanj našega velikega osamosvojitelja.

Pogovarjamo se o krepitvi vrednot slovenske osamosvojitve, pa si bom še jaz dovolil podobno kot kolega Jonas, ki je prebral nekaj spletnega. Jaz sem se pa z veliko ljudmi pogovarjal in tudi v teh dneh dobil kar nekaj pisem, kaj se mi gremo, da se 14 ur pogovarjamo o muzeju, in danes ponovno podobna tema. Ampak dajmo eno splošno mnenje. Delitev ali krepitev, okrepitev vrednot slovenske osamosvojitve se bo najbolj zgodila, ko si bodo nekateri posamezniki, ki so osamosvojitev naše države oskrunili, nehali pripisovati največje in edinstvene zasluge zanjo. Žal nosi osamosvojitev poleg narodovega ponosa s seboj veliko grenkih dogodkov in odnosov, ki so vplivali na rezerviran odnos do osamosvojitve, saj se večina ljudi ne identificira z dejanji ozke skupinice odsamosvojiteljev, kot naši vrstniki velikokrat poimenujejo, žal, osamosvojitev. Tudi to sem dobil napisano s strani nekaterih. Najbrž za razumevanje tega ni treba naštevati vseh stranpoti iz časa osamosvojitve, se pa prav zaradi določenih dogodkov, še posebej nikoli razjasnjene trgovine z orožjem, nekatere največje afere vlečejo že 30 let, nobena z epilogom. Upam si trditi, da prav zaradi slednjega nihče ne odgovarja za koruptivna dejanja, krajo družbenega premoženja in gospodarski kriminal, to pa so dejanja, ki so in še siromašijo Slovenijo. In ljudje, ki smo polni upanja z velikim zanosom vstopili v novo samostojno državo, smo zaradi tega in stanja duha v družbi, ki je posledica nerazrešenega, vedno bolj zaostrenega konflikta, ki ga imamo v naši družbi, razočarani. Kako naj bodo ljudje, ki imajo občutek, da so bili oropani, ljudje, ki jim je bila obljubljena druga Švica, ponosni in srečni? Živimo v državi, kjer namesto poštenja in dobrohotnosti prosperirata lopovščina pod krinko iznajdljivosti in škodoželjnost. Slednje je žal še najbolj opazno politiki. Nekateri brezmadežni že 30 let ne znajo odnehati s kulturnim bojem, ki je daleč od kulturnega in pod vsakim nivojem. In potem se čudimo, priča smo porastu nestrpnosti, sovražnega govora, nasilja pa še marsičesa v stilu pesmi Od ljudi za ljudi. Strinjam se, da bi bilo na mestu okrepiti vrednote slovenske osamosvojitve, jih oživiti, a za prvi korak v to smer potrebujemo najprej drugačen pogled na našo skupno zgodovino, čeprav nas je le-ta v marsičem razdelila. Še vedno nas delijo zgodbe posameznikov izpred 100 let, 80 let, 30 let. Vse to so vojne. In res je, da vojne prinesejo nesrečo za ljudi in okolje in veliko delitev. To lahko spremljamo tudi že leto dni v Ukrajini. Pa vendar, ali se tisti, ki vedno znova in kar naprej zlorabljate zgodovinske usode ljudi za svojo politično prosperiteto ali še bolje rečeno perpetuacijo, zavedate, kaj počnete svoji državi, svojim sodržavljanom, ki jih imate bojda radi? Najbrž ne, ker sicer bi že zdavnaj odnehali, se sami lustrirali, če vas sistem, ki ste ga ugrabili, ni. Glede na vse že videno najbrž ni upanja, da boste v duhu dobre vere, ki jo zlorabljate za svoj sovražni politični boj, priznali svoje grehe in se pokesali, a bolj kot umik so vam žal blizu premiki. Kaj lahko naredimo? Za začetek nehajte sejati razdor v tej družbi. Nismo sovražniki, zgolj različne poglede imamo, se ne strinjamo v vsem, a s tem normalni ljudje znajo živeti. Nehajte organizirati vzporedne proslave ob državnih praznikih, nehajte vabiti na te proslave in celo za govornico neslavne osamosvojitelje, zapornike s kriminalnimi kartotekami. Nehajte ustvarjati svoje muzeje, svojo verzijo resnice in zgodovine, pisane po vaših vatlih, nehajte s poimenovanji po svojih političnih somišljenikih. Priča smo zlorabam vseh postopkov na vseh ravneh in med zlorabami se žal vedno znova znajde tudi osamosvojitveni boj. Tako kot za nekatere še kar nismo končali druge svetovne vojne, očitno tudi naša osamosvojitev še ni zaključena. Za sodbe o vsebinskih zgodovinskih dejstvih si tu ne bom jemal pravice, pa vendar težko poslušam in gledam to devastacijo, zato razumem razočaranje večine osamosvojiteljev, veteranov in ljudi, ki so tam zunaj ustavljali pohod JNA. Nekaj takih sem osebno zelo dobro poznal. Brat iz rejniške družine je bil v Pekrah in je tudi na lastne oči videl, kaj se je dogajalo z orožjem. Kolega, ki je predsednik nogometnega kluba, je bil v Murski Soboti zakladnik vojašnice, tudi ve marsikaj povedati. Nihče se pa ne želi in ne upa izpostavljati. In so tudi ljudje, ki so z lastnimi telesi preprečili pohod čez most v Petišovcih, in še kaj bi lahko našteval, pa so povedali svoje razočaranje do tega, kar se dogaja v Sloveniji. Pustimo zgodovino zgodovinarjem, šolanje šolnikom, politiki pa se raje usedimo in se pogovarjajmo o pomembnih rešitvah za boljše življenje ljudi. Izboljšajmo odnose, omilimo retoriko in osvobodimo javni prostor od zastrupljanja s sovražnimi izpadi s ščuvanjem ene skupine ljudi proti drugi in ustvarjanjem izrednih razmer, napetosti ter sejanja strahu z lažnimi novicami. Še dobro, da imamo v Sloveniji dobre športnike, kulturnike, uspešne gospodarstvenike, ki so ponosni ambasadorji Slovenije in nas kdaj pa kdaj tudi združijo. S pietetnim spominom, s spoštovanjem vseh žrtev – izpostavljena je bila ena, z vsem spoštovanjem, ampak žrtev v Sloveniji je bilo v tem času 76, 19 slovenskih, 45 JNA in 12 tujcev s spoštovanjem vseh žrtev, vseh borcev za osamosvojitev, vseh, ki so diplomatsko pripomogli k, hvala bogu, manjšim razsežnostim vojne, kot smo jim bili priča ob zaostrovanju konfliktov, in spoštovanjem države in njenih ljudi lahko naredimo še največji korak naprej. Športniki bi rekli, potrebujemo več fair playa. Dokler vsega zgoraj naštetega ne zmoremo, tudi težko prepričamo ljudi. Strinjam se, o zgodovini življenja Slovencev bi se lahko več poučevalo. Zavednih Slovenk in Slovencev smo imeli veliko v različnih obdobjih zgodovine in vsak od njih je na svojem področju zaslužen za to, da smo vsi mi danes tukaj. In za konec, najbrž vas večina, kolegice in kolegi, ne ve, da v vzhodni Sloveniji že 100 let obstajajo Primorci, ki so bili tja preseljeni kot begunci v lastni državi, pa predlagam, da obiščete še kdaj njihov muzej. Edinost, sreča, sprava imajo drugačen obraz od tega, kar Slovenija kaže že 30 let. Poslušajmo se, slišimo se in upoštevajmo različnost mnenj pa bo tudi družbena klima drugačna.

Ali lahko končamo? / oglašanje iz dvorane/ Ne, danes bomo končali, in to kmalu, ampak mislim na splošno, če lahko končamo s tem. Ali res ni bilo dovolj? V sredo 14 ur, na tisoče in tisoče ur razprave o naši osamosvojitvi, po navadi seveda obarvane tako, da bi nas delila, razdelila in da bi si prisvajala. In tudi kolegice in kolegi ste danes stopili v ta isti krog. Res je, vaš slog je veliko bolj prefinjen, prijazen, ampak gre za popolnoma isto zadevo, kolega, in ne spremeni bistva, da ste vstopili v ta isti krog s priporočili in s tem dejansko dali vedeti, vedeti, da po vašem mnenju ne skrbimo dovolj za ta del naše zgodovine, kar seveda ne drži. Zaradi dveh soban, zaradi petih plakatov, zaradi rdeče volne pa še česa.

Kolega Horvat je omenil pričevanje hčerke ene od žrtev vojne za osamosvojitev. Prihaja z mojega konca in jaz iskreno upam, da imate dovoljenje za to. Iskreno upam, ker sicer je to zloraba za svojo lastno politično promocijo. Je pa zelo zanimivo, da je vaša vlada, v kateri ste sodelovali, gospod Horvat, sprejela Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo, a glej ga, zlomka, pozabili ste jih izvzeti za obdavčitev. Toliko o tej skrbi. Toliko. Samo takrat, kadar vam godi. Osamosvojitev kot ugrabljeno dejstvo za ideološko podstat točno določene politične skupine in celo posameznikov je tisto, kar ogroža vrednote osamosvojitve. To je tisto, kar ogroža državo, narod in enotnost. In da, strinjam se s poslanko Ivo Dimic, zelo se strinjam, dejala je: »Država, ki ne spoštuje svoje zgodovine, nima prihodnosti.« Strinjam se. In tudi država, v kateri želi določena politika zaukazati svoj zgodovinski konstrukt, zgodovino zamejiti v nek ozek časovni pas, kot da se prej in potem ni zgodilo nič, kar bi bilo pomembno za državo, narod, enotnost, tudi taka država nima prihodnosti. Prihodnosti nima tudi država, katere politika stopa naprej z glavo, obrnjeno nazaj. Tudi taki državi ne kaže kaj dobro. In kaj neki bi se utegnilo zgoditi z državo sredi Evrope, kjer so dejstva okupatorstva in upora zoper njega v drugi svetovni vojni še vedno pod vprašajem? Še več, vedno bolj so pod vprašajem. Kakšna prihodnost čaka državo, kjer določen politik oziroma stranka določa, kdo je vreden in kdo je izločen, kdo je domoljub in kdo ni? Kakšna prihodnost čaka takšno državo? In v tem naj bi bila ključna priključitev nekega tako imenovanega muzeja, ker to ni muzej, drugemu muzeju. Ali res? Od tega je odvisno naše domoljubje? Od tega je odvisna naša država? Od tega so odvisne vrednote osamosvojitve? Ah, dajte no. In še nekaj, če mislite, da je ob koncu šolskega leta med temami pri pouku zgodovine premalo krepitve vrednot slovenske osamosvojitve. Ne boste verjeli, ampak tudi k nam pristopi kdaj kdo in nam kaj napiše pa kaj pove, ne samo tiste horde in trume, ki hodijo in pišejo vam. Učitelji se ne upajo več poučevati o drugi svetovni vojni, izpuščajo ta poglavja, raje peljejo v kakšen muzej, da se preveč ne opredeljujejo. Tudi to nam pripovedujejo ljudje, ki se obračajo na nas. Ja, bil je, citiram, »sveti čas, ki je združil«. Osamosvojitev je bila torej skupni projekt

Hvala lepa. Ideološke teme za razpravo mi niso posebej blizu, še posebej v tej okrogli dvorani ne, zato ker redno razdvajajo in delijo. Danes je ta priložnost, da nam je bila že drugič ta teden ta tema vsiljena, zato ker je to očitno del akcijskega načrta, kjer so štirje fantje na tiskovni konferenci, Dimitrij Rupel, Janez Janša, Lojze Peterle in Jelko Kacin, 10. februarja napovedali, da če pa se ministrica ne premisli, kar se enega nedodelanega, improvizirano ustanovljenega muzeja tiče, ki ni v ponos osamosvojitvi, ampak prej v sramoto. Kaj bi vi rekli, če bi bila tistale zastava Slovenije tamle taka: nepravilnih oblik, z enim svojim poročilom, strgana, razcefrana in malo zmedenih barv? Rekli bi, da je to sramota. Točno tak je tudi ta muzej. Sem veteran vojne za Slovenijo. Delal sem v štabu civilne zaščite in takrat tudi na terenu. Tole, kar poslušam ta teden dvakrat – enkrat je bila za to sklicana interpelacija s strani ene stranke, ki je druga ni podpisala, in danes seveda doživljamo reprizo te zgodbe. Kdo ta trenutek brani osamosvojitev? Poglejmo po dvorani, sedem dvorani, sedem vas je na desni pri top temi, ki ste jo ta teden napovedovali! Sedem vas je. Kje je prvi podpisnik interpelacije, da bi nam zdajle povedal, zakaj je leta 1993 zavrnil častni znak Republike Slovenije? Obesili so ga gospodje tovariši na eno kljuko v Batini vrečki. Potem ko so zaprosili, da jim gospod Pahor priznanje vrne, so priznali eno samo stvar da je imel gospod Milan Kučan, ki jim je v imenu vseh Slovenk in Slovencev podelil častni znak Republike Slovenije leta 1993, preprosto prav. Samo to je dejstvo. Odmislil bom, kako so bila kršena pravila enega muzeja. Priznanja, ki bi morala biti tam, so bila evidentirana, potem muzej zapustijo in nekam kar uidejo. Ja, je možno, razumem, ker so bili v muzeju taki kadri, da so bili bolj kot zgodovinarji politični konvertiti in, bi rekel, strankarski sekretarji. Od tistih ljudi sem bral zapise izpred 30 let, še malo več, kako so nekatere kritizirali, ker niso bili povšeči takratni partiji, potem po osamosvojitvi zamenjali ploščo in nekatere, ki so prej hodili z zastavo v Avnoj, obravnavali povsem drugače. To niso zgodovinarji. To so politični nameščenci in takih je bilo največ v tem muzeju. Tole, kar se nam ta teden dogaja ob teh dveh razpravah, je preprosto festival sprenevedanja in licemerja. Kdo je zaslužen za osamosvojitev Slovenije? Veliki štirje? Ne. Na plebiscitu,

95,71 %. Samo 57 tisoč 800 ljudi je bilo proti. In kaj se nam dogaja od takrat naprej? Nekateri v tej državi imajo svoj političen pogled na zgodovino. Želijo si zgodovino prikazati po svoje, zato je treba imeti svoje proslave, zato je treba imeti svoje veterane, zato je treba imeti svoj muzej pa v sodobnem času, da bi prišli do četrte republike, tudi svoje svoje upokojence, svoje kmete in še kaj. Delitev, delitev, delitev na delitev. Naše sporočilo, ko smo šli leta 1991 v to, je bilo predvsem enotnost, enotnost k skupnemu cilju. Kako to izgleda v praksi? 16 let sem bil župan Tržiča, občine z imenitno zgodovino. Vsako leto organiziramo proslavo za dan državnosti. Na tisti proslavi smo iz Veteranov vojne za Slovenijo in smo iz združenja Sever, eno leto pri enem spomeniku, eno leto pri drugem spomeniku. Iz Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, ki zdaj pripravlja akcijski načrt, na to proslavo nikoli ni nikogar. Oni organizirajo svoje proslave. Ampak kdaj? Ne vsako leto, tako kot mi. Samo takrat, kadar so konec leta kakšne volitve ali pa kakšen politično pomemben dogodek. To niso vrednote slovenske osamosvojitve. Pa pojdimo še malo nazaj. Tega ne boste radi slišali, ste pa izzvali. Kje in kdaj se je začela slovenska osamosvojitev? Po prvi svetovni vojni, še bolj po drugi svetovni vojni, kjer smo zgodbo končali na pravi strani, na strani protifašistov, protinacistov, na strani in na vrednotah, ki jih zagovarja današnja združena Evropa. Prva slovenska vlada je bila ustanovljena v Ajdovščini, leta 1946 smo dobili svojo ustavo, in tisti, ki so zdaj največji zagovorniki tega improviziranega, instant, nedokončanega, nedorečenega muzeja, so največji zagovorniki kolaboracije v drugi svetovni vojni. Vam bom povedal en primer. Letos sem bil govornik v Dražgošah. Povedal sem, da je šlo za slovenski jezik, ki je bil ogrožen, moj oče je hodil v nemško šolo, jih dobil po prstih in okoli ušes od nemške učiteljice, ker ni pravilno izgovarjal. In sem tam povedal to, da če ne bi bilo upora slovenskih, evropskih in še drugih osvobodilnih gibanj, danes ne bi govorili slovensko. O govoru se je pisalo kakšen teden, glavni očitek je bil, da so seveda vso tragedijo domačink in domačinov v Dražgošah povzročili partizani, ker so se tam uprli in borili za to, da mi danes govorimo slovensko. Zdaj vam bom pa povedal še eno drugo zgodbo. Preteklo nedeljo sem bil govornik pri zamejcih v Železni Kapli. Tam sem pa doživel in začutil kar nekaj vrednot, bi bilo dobro, če bi jih prenesli tudi na sončno stran Alp. Za kaj je šlo? Na spomeniku v Železni Kapli je 183 vojaških in civilnih slovenskih žrtev domoljubov, med njimi tudi 12 iz družine Peršmanovih. Kako je bilo pri Peršmanu? 25. aprila leta 1945, takrat ko se je že vedelo, da je svoboda na pragu, so bili partizani na tej kmetiji. S kmetije so se umaknili, zato da ne bi bilo incidenta,

pobili štiri odrasle, sedem otrok, štiri hudo ranili. Pa ni bilo tega izgovora, da bi bilo vzrok partizansko bojevanje. Treba si je enkrat priznati, da je bilo fašizmu in nacizmu v genomu ubijanje in uničevanje drugače mislečih. Med njimi smo bili tudi Slovenci. Slovesnost v Železni Kapli je blagoslovil župnik temne polti, iz Afrike, a s slovenskim glasom in jezikom. Kako mi je bilo všeč, ko nas je blagoslovil vse! Vse, žrtve, njihove svojce in vse prisotne. Zmoremo kdaj to pri nas? Da bi nekdo blagoslovil tiste pri Treh žebljih na Pohorju, v Dražgošah ali pa še kje? Je težko slišati te resnice, verjamem, ampak boste 12 minut še zdržali. Želeli ste – poslušajte.

In seveda, razdeliti moramo tudi slovenske veterane. Kakšno je stanje na področju veteranskih organizacij? Je bil ta teden, ko smo imeli interpelacijo, na trgu za nami nek protest. Najbrž je bil čisto slučajno takrat, ko smo mi tu govorili o teh vrednotah, čisto slučajno in del akcijskega načrta z 10. februarja. Ste pogledali kaj skozi okno? Ste prešteli, koliko je bilo udeležencev? Koliko je pa tistih, ki za muzej slovenske osamosvojitve nismo bili nikoli nič vprašani? V združenju Sever in Veteranih vojne za Slovenijo nas je 25 tisoč, zraven je včlanjenih še naših 5 tisoč družinskih članov, skupaj nas je torej 30 tisoč. Prerekali smo se s prvim govornikom interpelacije, kaj so napisali v javno objavljenem pismu, da si želijo, da zadevo obravnavamo dialoško in ne ideološko. In nekdo kljub trem, štirim opominom tega preprosto ni želel razumeti. Veterani vojne za Slovenijo smo v glavnem, razen očitne manjšine, kar enotni. Želimo si, da se ta država posveti aktualnim temam, ki so ta trenutek v ospredju, zato da bomo vsi skupaj lepše in bolje živeli. Mislim, da je treba priznati in povedati, da si želimo muzej, treba je pa povedati, da ga nismo ukinili, preoblikovali smo ga. Ni ukinjen. Preoblikovan. Treba je povedati še drugo resnico – da ga zdaj vodi usposobljena, neodvisna, nepolitična stroka. Treba je dodati, da Slovenija ni samo Ljubljana, da imamo muzej v Ljubljani da imamo muzej v Ljubljani in da imamo muzej s to vsebino, z izjemno zbirko in seveda tudi z nekajkrat večjim obiskom, kot ga je imel ta v Ljubljani, tudi v Mariboru, da ga imamo tudi v Celju. In ta muzej v Celju, Ljubljani in Mariboru je bistveno drugače obiskan. V nagovoru sem slišal, da bi bilo treba v take muzeje voziti šolske skupine. Se strinjam, se strinjam, tej vsebini je treba dati poudarek, ampak muzej mora biti tak kot zagre. Cenim in spoštujem zgodbo Jožeta Pučnika, ki je vsebina te prve razstave. Cenim jo vsako leto bolj, ko preberem kaj o njem. Lažje jo pa razumem po letošnjih Pučnikovih dnevih, ko je gospa Spomenka Hribar kot ugledna zgodovinopiska, ki je bila pri tistih dogodkih zraven, povedala, kako je bilo takrat v resnici, kakšno socialno demokracijo si je zamišljal gospod Pučnik, bolj levo, bolj pravično kot desno. Tudi tam je bilo jasno razvidno, kdo je predlagal kandidata za predsednika nove stranke, kdo ga je predlagal in kdo je bil izvoljen. Ampak teh tem v takem muzeju, ki pa ni dialoški, ampak je ideološki, ne boste našli. Česa še ne boste našli v tem muzeju? Najbrž v takem muzeju ne bo prostora, pa bi moral biti, tudi za vse naše zablode in napake, ki smo jih storili po osamosvojitvi. Najbrž tam ne bo prostora za kakšno veliko osebno izkaznico, ki je bila preluknjana. Več kot 20 tisoč državljankam in državljanom se je vzelo osebni dokument. Vzela ga je uradnica na upravni enoti, ga dala skozi luknjač, vrnila in rekla, zdaj ste izbrisani. Bomo mogoče v tem muzeju slišali in brali kaj o denacionalizaciji? Tudi zasluga velikih osamosvojiteljev. Nacionalizacija je bila ena velika krivica, napaka in, oprostite izrazu, tudi svinjarija. Vse to krat dva pa si zasluži zakon in postopek, ki teče še danes, ni dokončan in se imenuje denacionalizacija. Z njo povzročamo nove in nove krivice, da tistim, ki jim je bilo nekaj krivično, nepošteno, nepravilno odvzeto, vračamo premoženje, odškodnine, zakonske obresti, sodne, ne tistih bančnih, ki presegajo za nekajkrat odvzeto premoženje. Je res prav, da Slovenke in Slovenci izgubljamo Blejski otok, mogoče celo slap Savica, sedmera jezera, in še bi se dalo naštevati? Izgubljamo nacionalno premoženje in zato še plačamo bogate, mastne, nerazumne odškodnine. Mogoče bi temu muzeju novejše zgodovine predstavili tudi zgodbo Depale vasi. Pa kako je bilo super in fajn v trgovini z orožjem, prodajali smo ga bratom na jug. Nekateri veterani vojne za Slovenijo so bili takrat na ministrstvih, vreč z markami je bilo na kupe, niso šle v sobe. Denar se je preštel, potem pa denarja ni bilo več. Morebiti nam pa v tem muzeju kdo pove, kam so šle vreče in vreče mark od trgovine z orožjem. Tam bi jim morebiti povedali še tudi naprej, da smo imeli kot del novejše sodobne zgodovine tudi zgodbo ene Patrie. Da so bile tam podkupnine, da so bili v Avstriji nekateri obsojeni. Ja, gospe in gospodje, tudi to so stvari, ki so vezane na našo osamosvojitev. Jaz bom vesel, če bomo s to zgodbo za kakšno leto zdaj dali drug drugemu mir. Nisem pa čisto prepričan, tudi za eno deklaracijo, ki neke zgodovinske simbole pomeša, si je ta parlament že, mislim, da šestkrat ali sedemkrat, vzel čas in sem vesel in ponosen, da je nismo da je nismo sprejeli, da je bilo vedno toliko moči in razuma. Prejšnji teden, mislim da, sem prebral znamenito misel patra Gržana, ki še kar kroži pa kroži po omrežjih, da če je treba prepovedati rdečo zvezdo, je treba prepovedati tudi križ. Kadarkoli v zgodovini je bilo v imenu kateregakoli simbola, takega ali drugačnega, vere uničenih in izgubljenih na tisoče in tisoče življenj, takrat je bilo v zgodovini vedno kaj narobe. narobe. To je zgodba današnje teme. Teh stvari, ki so zapisane v sklepih, ne morem podpreti. Sem pa vesel, da smo bili do teme v Svobodi spoštljivi. Hvala, sodelavke in sodelavci, za razprave, ker se vam je zdelo vredno prisluhniti tudi tistim, ki mogoče razmišljajo drugače.

Hvala lepa. Naj samo povem, muzej ni ukinjen, muzej je priključen – lahko še enkrat preberem,

Slovenije dr. Jože Dežman je že takrat opozoril, da Muzej novejše zgodovine ne more dostojno prevzeti nalog samostojnega muzeja slovenske osamosvojitve. Pa ne v simbolnem smislu, ampak v prostorskem, zato ker ima enostavno Muzej novejše zgodovine na razpolago za stalno razstavo osem prostorov, dve sobi sta namenjeni demokratizaciji, osamosvajanju in razvoju republike. To preprosto ni dovolj, da bi se lahko sklicevali na Muzej novejše zgodovine, da je to tam možno. Tema osamosvojitve je bila v Muzeju novejše zgodovine zadnjih deset let potisnjena v kot, kot je dejal dr. Dežman, in če smo natančni, preprosto ni delal kaj resnega na tem področju in na teh vprašanjih. Ko nekdo to izjavi – kljub vsemu mislim, da je ugleden

Imeti samostojni muzej slovenske osamosvojitve so sanje, lahko rečem, tako kot so bile sanje vseh Slovencev, da bi imeli lastno državo. Kot sem prej omenjala, države, kot so Estonija, Latvija, Litva, so svoje muzeje, posvečene procesu doseganja neodvisnosti in demokratičnosti, ustanovile že kmalu po razglasitvi, se pravi v začetku 90. let. Mi smo to naredili ob 30-letnici samostojnosti in enotnosti, lahko rečem, pa nekomu to ni bilo všeč. Oziroma če uporabim danes izrečene besede: vidimo politike, ki stopajo naprej z glavo, obrnjeno nazaj. Dober stavek in si ga bom zapomnila. Sem si ga zapisala in to velja tudi za ministrico. Da je z nogami naprej, z glavo pa še vedno obrnjena nazaj, je dokazala v tem tednu, v roku dobrega tedna dni s svojimi dejanji. Res je, enotnost je bila skupni cilj in jaz sem ponosna na to enotnost. Večkrat bi morala ta država, to ljudstvo, nenazadnje tudi Državni zbor pokazati to enotnost pri marsikaterih odločitvah, ki bi morale biti sprejete enotno. In ko ste omenjali, ravno zadnji razpravljavec, kako in na kakšen način izvajajo narodno pripadnost, ponos Slovencev naši zamejci, res je, velikokrat o tem razpravljamo, da bi morali njih posnemati v tej pokončni drži in ponosu, da smo Slovenci ponosni na svojo kulturo, na svoj jezik, na svoje običaje, na svojo tradicijo. In tudi na to, da pripadamo evropskemu narodu, evropski skupnosti, ki je bila zgrajena na krščansko-judovskih koreninah. Lahko rečem samo to, da škoda, da še ni gospod Sajovic obiskal dogodka, prireditve v Kočevskem rogu, kjer bi videl, da se ravno tako moli in blagoslavlja žrtve, svojce in tudi krvnike, vse. In da se tam poziva k enotnosti, k spravi, k razumevanju, k odpuščanju in tudi k temu, da Slovenija zmore narediti korak naprej tudi na zgodovini. 30 let smo čakali na muzej slovenske osamosvojitve. Tudi v luči, da bi mogoče lahko s strokovnjaki raziskali tudi zadeve, zakaj se je Slovenija osamosvojila in kaj se je dogajalo v preteklosti, pred osamosvojitvijo. In tudi tukaj ni enotnosti. Ker če bi bila enotnost, potem bi se ta muzej dopolnil, bi se ta muzej posodobil, bi ta muzej seveda dobil tudi dodatne prostore, finančna sredstva, ampak ostal bi muzej slovenske osamosvojitve, na katerega bi bili lahko že v imenu vsi ponosni. Pa verjetno to ni namen ali želja, intimna želja vladajoče koalicije, ki je ta muzej na Vladi s sklepom Vlade enostavno izbrisala. Želim si, da bi razumeli, da priporočila Nove Slovenije niso bila interpelacija, ampak da so bila priporočila, ki govorijo tudi o tem, da je potrebno v osnovnih šolah in srednjih šolah seveda preveriti tudi ustrezen obseg in umeščenost vsebin slovenske osamosvojitve v učnih načrtih z vidika z vidika znanja o slovenski osamosvojitvi, da se pomaga tudi s pomočjo didaktičnih zadev, da bodo učitelji, učenci in dijaki seznanjeni in seveda gojili pozitiven odnos in nenazadnje se na področju kulture z razpisi, z omogočanjem, spodbujanjem krepi vrednote slovenske osamosvojitve in, enkrat, tudi pozitiven odnos do Slovenije, do osamosvojitve, do Slovenije. To so bili naši nameni. Verjamem, da je mogoče kdo od vas to razumel drugače, sprejemam to drugačno mišljenje, ampak vendarle, eno nam je sveto, in to je slovenska osamosvojitev, ki je dala vsem novo državo. Jaz sem bila polnoletna, so mladi, so otroci, so vnuki, ki imajo ta privilegij, da živijo v svobodni, demokratični Sloveniji, in prav je, da vedo o njenem nastanku več. Hvala lepa. Hvala lepa. Vsi prijavljeni razpravljavci, ki ste to želeli, ste dobili besedo. Ker pa čas, določen za razpravo, še ni potekel, sprašujem, ali želi na podlagi 71. člena Poslovnika še kdo razpravljati. Ugotavljam, da seveda interes je, to sem tudi vedela, da bo, tako da odpiram prijave. Izvolite.

je bil ta državnozborski teden za vse težak, kajti te teme ali pa ta osrednja tema, o kateri govorimo, je prav ena od tistih, ki nam jih državljanke in državljani, nam in vsem prejšnjim sklicem Državnega zbora očitajo kot nepotrebno politizacijo zgodovine, druga vrsta očitka gre pa v tej smeri, da se ne ukvarjamo s perečimi problemi. Spoštovana predlagateljica, drži, da so to danes samo priporočila, ne interpelacija, kajti za interpelacijo niste dobili dovolj podpisov. le treba imeti 10 poslancev za to, da vložiš interpelacijo, in mislim, da tega nimate od leta 1996 dalje. Tako da bi za to, da bi interpelacija lahko bila vložena, rabili vašo sestrsko stranko, Don Kihota. Sančo Pansa rabi Don Kihota in očitno Sančo Pansa in Don Kihot nista bila usklajena glede tega. Čeprav smo potem videli, da je pa tista interpelacija zadnjič bila 28-odstotno vaša nevložena interpelacija. Da ne bom dolgovezil, kajti dolgovezenja je ta teden bilo v Državnem zboru dovolj. Dajmo to ne ne svetleče obdobje parlamentarne demokracije, ki je bilo ta teden, zapreti, dajmo se zbuditi v naslednji teden in reševati dejanske probleme, stiske ljudi, pripravljati državo na nova obdobja, reševati vse nakopičene krize. Zgodovino pa pustimo zgodovinarjem, pa naj bo to zgodovina osamosvojitve, druge svetovne vojne ali avstralopitekov. Pa dajmo razpravljati strpno, dialoško, ne napadalno, tako kot je tudi danes lepo povedal mag. Darko Krajnc. Sedaj ima besedo kolega mag. Dejan Kaloh. Izvolite. Predsedujoča, hvala lepa. Spoštovani kolegi poslanci, poslanke! Začel bom s svojo zgodbo, ki se navezuje na obdobje slovenske osamosvojitve in same vojne za Slovenijo. Z družino smo živeli v neposredni bližini kasarne JLA, zdajšnje Vojašnice generala Maistra. Ne bom nikoli pozabil, ko se je junija 1991 začela vojna, kako so dobesedno v blok, v katerem smo živeli, streljali. Čez blok so spuščali granate, ker so želeli zadeti oddajnik na Mariborskem Pohorju. Oče je bil med teritorialci vse dni vojne, je tudi vojni veteran vojne za Slovenijo, kar jaz kot sin vedno s ponosom povem. Jaz, takrat šestnajstletnik, pa sem dejansko z bratom in mamo nosil v podhode, na katerih so bili na položajih naši teritorialci, kavo, odeje, kajti ponoči, seveda, bili so relativno slabo oblečeni, smo jim s tako materialno pomočjo, spodbudo, bi rekel, lajšali tiste vojne dneve. Ne glede na to, da so bili pomanjkljivo oblečeni, so pa imeli v srcu tisto zavedanje, da je Slovenijo, komaj rojeno državo, treba ubraniti za vsako ceno. Zdaj bi vas vprašal, spoštovani poslanci koalicije, koliko ulic, trgov v Sloveniji imamo poimenovanih po slovenski osamosvojitvi? V V Mariboru imamo eno kratko ulico, bivšo Svetozarevsko, v bistvu pred sedežem časnika Večer, imenuje se Ulica slovenske osamosvojitve, v sosednji občini Duplek je sama občina locirana na Trgu slovenske osamosvojitve. Potem pa se ta poimenovanja počasi končajo, kar je seveda žalostno in tudi simptom da enostavno nimamo takšne zavesti, domoljubja, kot je to recimo na sosednjem Hrvaškem. Na Hrvaškem skoraj ni mesta ali kraja, ki ne bi imel poimenovanja ali po hrvaškem domovinskem ratu ali po hrvaških braniteljih. Njihov domovinski rat je seveda za njih sveta stvar, tega se oni zavedajo že od osnovne šole dalje, danes smo tudi govorili o tem izobraževalnem procesu, kjer se dejansko posveča dosti premalo pozornosti tej visoki pesmi slovenskega naroda. Kar se tiče muzejev. Na Hrvaškem je ogromno muzejev posvečenih domovinskemu ratu, muzej domovinskega rata v Splitu, muzej domovinskega rata v Dubrovniku, muzej domovinskega rata Karlovac, memorialni center domovinskega rata Vukovar in še je teh muzejev širom Hrvaške. Nekatere med njimi celo neposredno ustanavlja hrvaška vlada, pri nas pa obratno, pri nas pa vlada kulturno ministrstvo neposredno ukine Muzej slovenske osamosvojitve, kar je dejansko unikum v svetovnem merilu. Spoštovani kolegi, ko govorite, pa prej sem poslušal predstavnika, ko je dejal, da oni niso ukinili, ampak so le pripojili – to je preveč prozoren izgovor, da bi mu kdo dejansko nasedel. Ukinili ste samostojni muzej, ki je bil posvečen izključno temu obdobju slovenske osamosvojitve. To, da smo Slovenci pred tremi desetletji izborili, še enkrat poudarjam izborili, samostojno državo, da imamo samostojno suverenost, še kako bi si to obdobje zaslužilo svoj muzej. Kar se tiče,

žalosti, da med stalnimi razstavami ni tudi recimo stalne razstave ravno o obdobju slovenske osamosvojitve. Ko sem jaz v prvem poslanskem mandatu čisto javno govoril o tem, da bi mi v Mariboru rabili muzej novejše zgodovine mesta Maribor in da bi tja potem vključili obdobje narodne osvoboditve Maribora in seveda stalno razstavo o svetem obdobju slovenske osamosvojitve, so potem končno malo začeli ti kustosi vsaj na ograjo dajati plakate iz Peker in vojne za osamosvojitev, prej pa je bilo bolj uborno. V naši državi se zdaj še vedno ločimo na take, ki nam slovenska osamosvojitev dejansko predstavlja visoko pesem slovenskega naroda, in pa na tiste, ki žal govorijo, da jim to ni bila nikoli intimna opcija. Kar se tiče priporočil Vladi s strani Nove Slovenije za krepitev vrednot slovenske osamosvojitve, so še kako pomembna, naj jim Vlada zelo zelo dobro prisluhne. Slovenske zastave, ki tukaj

Jaz bi za začetek delila eno kratko anekdoto, misel, ki se mi takoj naslika ob tej temi kot Slovenki, ki sem kar nekaj časa preživela v tujini. Spomnim se tistega trenutka, ko se vračaš domov, po navadi na avionu, na žalost je bila predolga pot, da bi šla s trajnostnim prevozom, in prva stvar je že, da slišiš jezik, po dolgem času slovenščino. Mislim, da vsi vemo, da že na poti nazaj hitro vemo, kateri odhod na letališču je naš, ker tam, kjer slišimo več kot nekaj ljudi govoriti slovensko, smo kar prepričani, da smo na pravem mestu. In ko potem letimo proti Sloveniji, gledamo na pokrajino spodaj, in kar naenkrat, ko se bližamo destinaciji, se začnejo ljudje prerivati, in to so po navadi Slovenke in Slovenci, ki začnejo tekmovati v tem, kdo bo identificiral pravi hrib. Hitro slišimo, tole je Stol, zagotovo je Stol. In potem se že kar nekaj časa vozimo in vmes ugotovimo, da najbrž to ni bil Stol, sploh ne vem, če smo bili že v Sloveniji. Skratka, potem prihajajo druge ideje, in ko smo že čisto pri Brniku, slišimo tiste znane zgodbe, ja, tukaj pa živi mama od moje prijateljice, in na koncu pač dva Slovenca, ki po naključju sedita skupaj, ugotovita, da imata mrzlo sestrično, ki je v bistvu ista oseba. oseba. Ko to poslušam, velikokrat sem potovala tja in nazaj, se po eni strani počutim dobro, počutim se toplo, domače, slišim slovenski jezik in vidim zelo lepo naravo, ki jo imamo, in vračam se domov. Tako da mislim, da imamo v zvezi s Slovenijo mnogi različne poglede, različne občutke do osamosvojitve, in škoda je, da se s temi tako negativno polemizira v javnosti. Bi pa dala eno priporočilo za konec, ker so danes tema te seje priporočila. Eno konstruktivno priporočilo. Kot smo povedali, se Muzej slovenske osamosvojitve ne ukinja, ampak se združuje z Muzejem novejše zgodovine. To pomeni, da je seveda vsebina tam, in ker smo vsi tako zavedni, bodimo zgled, organizirajmo obisk tega muzeja, to verjamem, da lahko naše službe Državnega zbora zorganizirajo. Gremo tja, bodimo zgled, da nam je mar za te zbirke, da nam je mar za to vsebino. Upam pa, da so tudi vsi tisti, ki so danes tako glasni o tem Muzeju slovenske osamosvojitve, šli v ta muzej in si ga sami pogledali. Upam, da niso tako hipokritski, da bi nas prisilili v 14-urno razpravo, no, to je bilo še včeraj, in današnjo večurno razpravo, ne da bi si sami ogledali, kaj je dejansko to v praksi bilo. Veliki nacionalni konsenz pa mislim, da se nekako začenja, pripravljamo se na to. Jasno je bil izkazan s strani ministra za zdravje, ki ga jaz vedno občudujem, ko sedi na sejah v Državnem zboru. Morate mu priznati to, da je izjemno veliko prisoten, tudi med samo interpelacijo je bil, kaj šele med tematskimi sejami o zdravstvu, in aktivno ponuja roko vsem, ki tukaj sedimo, da poskušamo doseči

Ne vem, če so različni občutki, so pa občutki ob besedi osamosvojitev Slovenije. Tudi sama imam izjemno izkušnjo iz tega časa. Med to vojno se je rodil moj prvi otrok, čakali smo, kaj bo, kaj se bo zgodilo, bo padla še morda kakšna bomba kam v slovenjgraško porodnišnico. To so bili časi začetka nove države, samostojne države in tudi mnogih družin, ki so pričakovale, ki so bile na začetku svojih poti, svojega ustvarjanja, svojih karier in vsega, in ponosni smo na to. V 32 letih, zdaj že 32, smo naredili veliko. Ampak čas se sprašujete, spoštovani kolegi iz koalicije, da je ta pogovor o osamosvojitvi pač vsiljen. Saj pa razprava v sredo in tudi danes kaže, da pravzaprav je potreben, da je potreben in zato ni vsiljen. Smo ga pa morda vsilili drugi, ne vi sami. Ja, prihodnost bo skupna, samo enotnost, sprava pa bo sreča. Ta muzej, o katerem je zdaj toliko govora, govorite, da ni ukinjen, govorite, da je združen z drugim muzejem. Ampak ta združitev z drugim muzejem je zgolj simbolno dejanje zmanjšanja pomena te osamosvojitvene vojne, ker vas moti, da je pač eden od najpomembnejših osamosvojiteljev Janez Janša. Veste, zakaj se moramo o tem pogovarjati? Veste, zakaj? Da se ne bo leta 2023 dogajalo, da bo policija preverjala od hiše do hiše kmetov, ali bodo 24. aprila 2023 protestirali.

Da ne bodo preverjali, kdo si bo upal protestirati, od hiše do hiše. Ali pa, kot se je zgodilo enim drugim pred tremi tedni,

In ponavljali ste, imamo več pomembnih tem, imamo več pomembnih tem – saj smo se pogovarjali, imeli ste roko, niste je vzeli. Za podati si roke sta potrebna dva, če ne, si daš sam s sabo. Kolega Sajovic je govoril tudi o tem, kaj vse je bilo v teh 32 letih, ampak jaz ne vem, on je bil teritorialec, politik LSD, župan, je tudi kmet, sem izvedela na eni izmed sej odbora za kmetijstvo, zdaj je spet politik. 32 let samostojne Slovenije in sedem let pa še malo desne vlade, 25 let vlade, ki je vam blizu. Lahko bi uredili, kar se tiče osamosvojitve, po svoje, bi pač dali noter še številko kakšnega tekočega računa v Mehiki, ali ne? V združenju Sever, vam povem s terena kdo je bil vprašan? Predsedniki teh združenj, vodstvo ni bilo vprašano. Kaj pa vsi ostali člani? Niso bili vprašani od teh vodstev. Zdaj dobivajo na okenske police neka priznanja ob osamosvojitvi Slovenije. Korošce kličejo v Celje, naj pridejo dvignit. Ljudje so stari, nekateri že 80, in zdaj naj se vozijo. Ker so se borili za Slovenijo, se vozijo v Celje, namesto da bi naredili prireditev pa proslavo. Mi poleg proslav naredimo še vsako leto, vsako leto tudi mašo. Morda bi se tukaj združili,

Hvala lepa. Spoštovana podpredsednica, predstavnik ministrstva, kolegice in kolegi! Namesto preambule v mojo razpravo, ravno berem, imamo odločitev Ustavnega sodišča, da zmaga Komunistične partije leta 1945 ne pomeni osvoboditve in da demokratičen in svoboden svet pri nas nastane po volitvah leta 1990. Seveda, saj se spomnim, podmladek Nove Slovenije je nekoč na Ustavno sodišče vložil zahtevo, da se izbriše imenovanje neke ulice v Ljubljani po Titu, Titova ulica. Ampak pustimo, to je preambula. Hvala vsem za razpravo,

da naj ne počenja tega, kar je napovedala, da naj ne ukinja Muzeja slovenske osamosvojitve. Pa je šla naprej. Nekaj časa je zadeva stala na Vladi, imeli smo upanje, ampak je šlo v realizacijo. Razprava je o marsičem marsikaj povedala. Če pravim, da si mi te razprave nismo želeli in da se pogovarjamo o tem, kaj je bilo prej, kura ali jajce govorimo o simbolih, da ne bo pomote – najprej je bila kura, ki simbolizira ukinitev muzeja, in potem je ta naša zahteva zgolj kot odgovor na brutalni, provokativni sklep Vlade, ki ukinja Muzej slovenske osamosvojitve. Razprava je bila tudi na trenutke – kako bi rekel? – zanimiva, vedra. Imeli smo simulacijo osnovnošolskega pouka, kjer nas je spraševala učiteljica, ampak zaradi poslovnika mi učenci nismo mogli in smeli odgovarjati. Bi pa z veseljem. Zahvaljujem se kolegici Tamari Vonta, ki nas je nekako obtožila, da smo z z Zakonom o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 sicer uzakonili pavšalno odškodnino, ampak da smo to pozabili, menda kot namerno, da pa nismo tega izvzeli iz dohodninske osnove. Ljubi bog. Ta vlada, ki bi morala ta zakon realizirati – mi smo jasno razumeli, da to ne gre v dohodninsko osnovo, ta pavšalna odškodnina, ampak ta vlada – je rekla, želimo, da je to zapisano. Zato smo Nova Slovenija in SDS vložili zakon, ki je bil tukaj brez glasu sprejet 15. decembra Vsem hvala za vaše glasove. Živimo torej v času, ko se ustanavlja park izbrisanih in ko se ukinja Muzej slovenske osamosvojitve. Živimo v času, ko se ukinja dopolnilno zavarovanje, ki pa se ne ukine. In živimo v času, ko nam vladajoči govorijo, Muzej slovenske osamosvojitve se ne ukinja. To poslušamo. Nekateri vam bodo seveda verjeli, da se ne ukinja, ampak da se z nekom združuje, v glavnem, da se Muzej slovenske osamosvojitve ne ukinja. Kako bo nekdo, slovenski turist ali tuji turist, ko pride v Ljubljano, bo v Google vtipkal Muzej slovenske osamosvojitve, ki bi ga rad šel obiskat, ali kako ga bo našel na Google Maps? To mi morate vi povedati. Oziroma kako prepričati umetno inteligenco, da bo pa kljub vsemu rekla, ne ne, Muzej slovenske osamosvojitve v Sloveniji, v Ljubljani obstaja. Ne obstaja, ker ga ukinjate. Ukinjate ga. In Google ga ne bo našel in Google Maps ga ne bo našel, pa tudi tisti, ki bodo brez pripomočkov ta muzej iskali, ga ne bodo našli. Še enkrat hvala vsem za razpravo, ki si je mi nismo želeli. Bilo bi boljše, da bi govorili o davčni reformi, kako bomo razbremenili naše državljanke in državljane, kako bomo vendarle realizirali vaše obljube v 30 dneh do specialista. Popolnoma razumem, kaj to pomeni, ko moraš čakati več kot 30 dni. In tako dalje in tako dalje. Pridite s konkretnimi rešitvami, ne s provokativnimi. Hvala lepa. Hvala. Bomo. Verjamem, da bomo. Zaključujem splošno razpravo o predlogu priporočila. V skladu z razlago Komisije za poslovnik z dne 9. decembra 2009 Državni zbor ugotavlja, da je postopek obravnave predloga priporočila končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in prekinjam 9. sejo Državnega zbora, ki jo bomo z glasovanji nadaljevali ob 15.05. Hvala lepa. Hvala